fá allir þeir sem koma og sækja um alþjóðlega vernd sértæk búsetuúrræði strax í upphafi, þ.e. fólk býr á sama stað þar sem er leikskóli, grunnskóli, félagsþjónusta, sálfræðiþjónusta, læknisþjónusta og auðvitað húsnæði, fæði og klæði. Hjá okkur er þessu ekki svo fyrir komið heldur eru búsetuúrræði Útlendingastofnunar og Vinnumálastofnunar mjög víða. Ég hef áhyggjur af því að úti um víðan völl búi fólk sem er kannski í mjög misjöfnum aðstæðum

að ríkið komi þarna inn með fjármagn, því sveitarfélögin geta ekki staðið undir því að veita þá þjónustu. klukkan í ræðustólnum virkaði ekki þannig að þingmaðurinn fór nokkuð fram yfir tímann, en hafði svo sem afsökun fyrir því við þessar aðstæður. Þangað til að klukkan er komin í lag reynir forseti að gefa

en þá er líka algerlega óþarft að það sé nýtt, nothæft vopn og að það sé einhvers staðar annars staðar heldur en á alvörusafni, ekki inni á heimili einhvers. Þetta eru vopn sem eru hönnuð til þess að drepa fólk á mjög skömmum tíma, eins og hann segir í greininni, og það má safna þeim. Af hverju? Af því að þau hafa tilfinningalegt gildi fyrir safnarann? spyr hann og hvort einhver geti rökstutt það. Ég held að við ættum að taka undir þessa beiðni í þessu opna bréfi til Alþingis,

Hér var um stórt skref að ræða í því að efla orkuöryggi á Norðurlandi og þá sérstaklega í Eyjafirði. Þessar tvær línur eru síðan áfangar í því að styrkja uppbyggingu nýrrar byggðalínu sem tengir saman allt landið. Þessar tvær nýju línur, Kröflulína 3 og Hólasandslína 3, hafa strax sannað það á þessu hausti, í þeim óveðrum sem hafa gengið yfir norðan- og austanvert landið, hversu mikilvægt var að fara í að leggja þær og koma í veg fyrir rafmagnsleysi eða stytta rafmagnsleysi á stórum landsvæðum.

markmið í loftslagsmálum eiga að nást, markmið um kolefnishlutleysi Íslands, ekki síðar en árið 2040 og önnur markmið sem eru nær okkur í tíma, nauðsynlegt að slík markmið muni ekki nást nema með uppbyggingu nýrrar, öflugrar byggðalínu og því að tengja helstu orkuvinnslusvæðin á suður- og norðurhluta landsins saman, þannig að við nýtum betur okkar endurnýjanlegu orku og forðumst sóun. Það er eðli raforkukerfa sem treysta á endurnýjanlega orku að til staðar séu öflug flutningskerfi raforku til að hámarka nýtingu þeirrar grænu orku. Í núverandi kerfisáætlun Landsnets er gert ráð fyrir að framkvæmdum við nýja byggðalínu ljúki árið 2032. Miðað við hvernig hefur gengið að leggja nýja byggðalínu hringinn í kringum landið á undanförnum árum þá er hið eina rétta í stöðunni að fara í átaksverkefni og flýta eins og mögulegt er að leggja nýja byggðalínu. Forseti. Hér er um algjört forgangsmál að ræða.

þúsundir á biðlista eftir læknisaðgerðum hjá spítalanum, rúmanýting er langt umfram það sem gengur og gerist í okkar heimshluta og staðan á heilsugæslustöðvunum er þannig að einhverjar þeirra eru beinlínis hættar að taka við tímabókunum til heimilislæknis því að starfsfólk Starfsfólk hvarvetna í heilbrigðiskerfinu er undir ómanneskjulegu álagi og samkvæmt könnunum hafa 70% hjúkrunarfræðinga íhugað alvarlega að hætta störfum síðustu tvö árin. Þetta er staðan og hún fer ekki fram hjá neinum. Spurningin er þá: Hvernig ætlar ríkisstjórnin að bregðast við? Hvert er planið hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur? Hvað varð um heilbrigðisráðherra? Ætla þau að ráðast í stórátak til að gera eftirsóknarvert að starfa við heilbrigðisþjónustu á Íslandi? Þess sjást engin merki enn þá. Ætla þau að setja sér metnaðarfull markmið um að fjölga hjúkrunarrýmum og efla heimaþjónustu? Nei. Hin raunverulega stefna ríkisstjórnarinnar birtist í fjárlögum og fjármálaáætlun. Og hvað sjáum við þar? Jú, þar sjáum við að stjórnarmeirihlutinn, meiri hluti Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna, ætlar að skera niður framlög til reksturs sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana. Annað árið í röð munu rekstrarframlög til heilbrigðisþjónustu dragast saman að raunvirði. Þetta er stefna ríkisstjórnarinnar, að halda grunnþjónustu í fjársvelti. Sjúklingar eiga betra skilið, heilbrigðisstarfsfólk á betra skilið og fólkið í landinu á betra skilið. Við verðum að sameinast um að gera betur.

svo að tekið sé á kynferðisbrotum af sömu alvöru ef ekki meiri alvöru en öðrum ofbeldismálum. Kröfur þeirra eru í fyrsta lagi að meintum gerendum sé gert að víkja úr staðnámi þegar fram kemur kæra og að endurtekin brot leiði til endanlegrar brottvísunar úr skóla. Í öðru lagi að kynjafræði sé gerð að skylduáfanga í öllum skólum þar sem fræða skal nemendur um mörk og samþykki sem forvörn gegn kynferðisbrotum. Einnig skuli fræða alla nemendur um hvert sé hægt að leita eftir að kynferðisbrot eiga sér stað. Í þriðja lagi að kyn- og kynjafræðsla sé gerð skylda fyrir stjórn kennara og starfsfólk allra skóla og námskeið haldin með reglulegu millibili. Þar að auki sé kennurum gert skylt að sýna þolendum þolinmæði og veita þeim undanþágu frá mætingu og verkefnaskilum í bæði bóklegu og verklegu námi.

Í fjórða lagi að fjölbreytt úrræði standi nemendum til boða til að tilkynna um kynferðisbrot og það sé vel upplýst innan skólanna hvernig það sé gert. Allt eru þetta atriði sem bent var á í skýrslu sem skilað var inn í menntamálaráðuneytið fyrir þremur árum. Nú er ekki þörf á fleiri nefndum eða skýrslum heldur aðgerðum og það strax.

Lögregluna skortir sérúrræði og verkfæri til að koma í veg fyrir að alþjóðlegir glæpahringir nýti sér neyð fólks. Birtingarmyndin er fjöldi burðardýra í hópi hælisleitenda sem teknir eru með lyf innvortis.

en framkvæmdin er nánast stjórnlaus. Er ekki vilji til þess hér að við samræmum löggjöfina við önnur Evrópulönd til að tryggja að við séum ekki að taka á móti hælisleitendum sem þegar hafa fengið vernd í öðrum löndum? Þarf ekki að fara saman hljóð og mynd í málefnum hælisleitenda á Íslandi og Evrópu? Sérreglur á Íslandi og draumur um opin og frjáls landamæri er fjarri þeim raunveruleika sem heilbrigðis-, mennta-, félags- og íbúðakerfið á Íslandi þolir.

Ég óttast að ef við grípum ekki til nauðsynlegra ráðstafana þá gröfum við undan getu og möguleikum okkar til að standa undir alþjóðlegum skuldbindingum okkar um að veita fólki á flótta vernd og nauðsynlega þjónustu.

þar sem umönnun og aðbúnaður hefur verið óforsvaranlegur og viljum við koma í veg fyrir að slíkt gerist í framtíðinni. Það er enginn efi í mínum huga að allir sem koma að umönnun aldraðra í rekstri hjúkrunarheimila vilja gera sitt besta og þannig er það að öllu jöfnu. Þó má ekki sofna á verðinum og margir hlutir geta spilað inn í að eitthvað fari úrskeiðis og því þarf að vera öflugt gæðaeftirlit og réttir ferlar sem grípa inn í þegar grunur er um að þjónusta eða aðbúnaður hjá öldruðum sé óásættanlegur. Ég hef lagt fram skriflega fyrirspurn til heilbrigðisráðherra sem gengur út á það hvort skipulagt, opinbert eftirlit sé á hjúkrunarheimilum landsins hvað varðar umönnun aldraðra, lýðheilsustefnu og hvað varðar næringarstefnu í fæðuframboði og ýmislegt fleira. Einnig nefni ég hlutfall faglærðra og ófaglærðra inni á þessum heimilum eða stofnunum, hjúkrunarheimilum, og hver starfsmannaveltan hafi verið í ákveðinn árafjölda. Mér finnst mikilvægt að draga þetta fram og að við séum öll meðvituð um það og viljum að okkar eldri borgarar fái sem besta umönnun, hvar sem þeir eru staddir á sínum efri árum, hvort þjónustan er við þá

Forseti. Undanfarið hefur umræða um geðheilbrigðismál orðið umfangsmeiri í samfélaginu. Ákall eftir auknu aðgengi að faglegri þjónustu er mikið. Í því samhengi er mikilvægt að efla samstarf milli geðheilbrigðiskerfisins og lögreglunnar eins og hefur þegar gefist vel víðs vegar um heiminn. Árið 1978 hóf lögreglan í Bresku Kólumbíu í Kanada samstarf við hjúkrunarfræðinga í útköllum vegna geðræns vanda. Síðan þá hefur samstarf lögreglu og heilbrigðisstarfsfólks verið ein af grunnstoðum útkallsþjónustu fylkisins. Frá árinu 1989 hefur svokallað almannaöryggisteymi, kallað Cahoots, verið starfrækt í Oregon-fylki Bandaríkjanna og önnur teymi víðs vegar um Bandaríkin hafa verið stofnsett í kjölfarið. Verkefni teyma eru margvísleg en lögreglan kemur bara við sögu ef útkallið varðar ofbeldisfullan einstakling. Reynslan sýnir skýrt að aðeins í örfáum tilfellum þarf að kalla á aðstoð lögreglu. Í Svíþjóð hefur til að mynda verið komið á fót sérstökum geðheilbrigðissjúkrabíl sem hefur starfað frá árinu 2015. Píratar vilja koma á fót neyðargeðheilbrigðisteymi og tryggja því fjármögnun. Teymið yrði skipað heilbrigðisstarfsfólki með sérþekkingu á sviði geðheilbrigðis, vímuefnavanda og skaðaminnkunar og það myndi sinna neyðarútköllum í tilvikum þar sem einstaklingar á vettvangi eiga við geðrænan vanda eða vímuefnavanda að stríða.

þessir hópar vinna vel saman bætir það lífsgæði allra; fólk með geðsjúkdóma á auðveldara með að fá geðheilbrigðisþjónustu, lögreglan upplifir færri áföll og minni streitu í starfi, geðheilbrigðisstarfsmenn fá tækifæri til að hafa enn meiri, bein og jákvæð áhrif á samfélagið. hringir.) Við óskum eftir meðflutningsfólki úr öllum flokkum og því vil ég hvetja þingheim til að kynna sér umrædda þingsályktunartillögu.

Tökum þessi heimskuheimsmet í skattheimtu og skerðingu út úr kerfinu strax, gerum alla jafna fyrir lögum. Í stjórnarskránni er eignarrétturinn friðhelgur og því er furðulegt að í 0% verðbólgu sitji allir við sama borðið en þegar verðbólgan lætur á sér kræla þá má slá heimsmet í heimsku, sköttum og skerðingum á fjármagnstekjum.

Það er því greinilega ýmislegt sem þarf að fara yfir og leiðrétta. Það er mikilvægt að halda til haga að þessar hugmyndir um nýja gjaldtöku í samgöngumálum eru ekki einkamál Framsóknar. Hugmyndir um veggjöld í umferðinni komu fyrst fram í áliti umhverfis- og samgöngunefndar við umfjöllun um samgönguáætlun

Tillögur um gjaldtöku í umferðinni hafa verið samþykktar hér á Alþingi og er innviðaráðherra að framfylgja þeirri ákvörðun Alþingis. Það færi betur ef þingmenn og aðrir myndu kynna sér málefnin aðeins betur áður en þeir koma hingað upp og tjá sig með þeim hætti sem gert var hér í gær af hv. þingmanni. Staðreyndin er sú að við stefnum að breyttu kerfi. Tekjur hafa dregist verulega saman vegna góðs árangurs í orkuskiptum og vegna sparneytnari bíla. Það eru ekki bara Hvalfjarðargöng sem liggja undir í þessu máli, eða göng á landsbyggðinni, heldur samgöngukerfið í heild. Ég minni á að fjármagna á m.a. borgarlínuna með gjaldtöku í umferðinni og allt tal um mismunun eftir búsetu er því ekki á rökum reist. Það er mikilvægt að sýna stillingu í umræðunni um gjaldtöku í umferðinni. Það hefur ekki komið fram með hvaða hætti gjaldtakan eigi að vera en eitt er víst að horfa þarf til sanngirni, atvinnusvæða o.fl. í þessari vinnu og ég trúi því að niðurstaðan muni taka mið af því.

um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða í þá veru að vinna gegn samþjöppun. Samþjöppun í sjávarútvegi er mikil og fáir útgerðarrisar verða stöðugt ríkari og valdameiri í samfélaginu. Það ásamt fleiru vekur upp þá tilfinningu meðal almennings að ekki sé rétt gefið þegar ríkið úthlutar þjóðareigninni. Ósætti um fiskveiðiauðlindina er einkum vegna þess að fiskveiðistjórnarkerfið er lokað og nýliðun er nánast ómöguleg. Kvótinn safnast á fárra hendur, veiðigjaldið er of lágt og við Íslendingar höldum takmörkuðum gæðum hjá fáum útvöldum. En hvað sem gert verður í þessu þarf nauðsynlega að skýra lagagreinarnar í lögunum um stjórn fiskveiða um tengda aðila og raunveruleg yfirráð þannig að lögin vinni í raun gegn samþjöppun eins og þeim var ætlað að gera. Frumvarpið sem ég mælti fyrir í gær gerir ráð fyrir að tengdir aðilar teljist lögaðilar sem stjórnað er af sömu einstaklingum og hjón, sambúðarfólk, börn þeirra og fósturbörn, auk lögaðila í þeirra eigu teljist tengdir aðilar. Einnig ef annar aðilinn fer með a.m.k. 25% hlutafjár, stofnfjár eða atkvæðisréttar í hinum. Ítarlegri skilgreining er á því í frumvarpinu hvað felst í raunverulegum yfirráðum en kveðið er á um í gildandi lögum um stjórn fiskveiða og síðan er kveðið á um málsmeðferð Fiskistofu. Forseti. Nýlegt dæmi um aukna samþjöppun í greininni eru kaup Síldarvinnslunnar í Neskaupstað á Vísi í Grindavík. Ef frumvarpið sem ég mælti fyrir í gær hefðu verið gildandi lög þegar áform um sölu voru uppi hefði ekki orðið af þeirri sölu.

Virðulegi forseti. Ég þreytist seint á að koma hingað upp og ræða um orkuöryggi sem er þjóðaröryggismál hér í landinu. Þrátt fyrir að veður spili inn í getum við ekki kennt veðrinu einu um þegar kemur að rafmagnsleysi. Staðreyndin er sú að við þurfum að byggja upp sterkara kerfi með fjölbreyttari lausnum. Á landsbyggðinni starfa stór fyrirtæki sem eru háð góðu afhendingaröryggi raforku. Um síðustu helgi var álverið á Reyðarfirði hætt komið vegna rafmagnsleysis. Ef álver er án rafmagns í meira en fjórar klukkustundir fer að harðna í kerjunum með þeim afleiðingum að þau eyðileggjast. Sem betur fer vinnur Landsnet nú að endurnýjun byggðalínunnar og nýgangsettar flutningslínur á Norðausturlandi sönnuðu rækilega gildi sitt og komu í veg fyrir ófremdarástand í óveðrinu um síðustu helgi. En betur má ef duga skal enda mörg ljón í veginum fyrir áframhaldandi endurnýjun byggðalínunnar. Það er ekki boðlegt að fyrirtæki með milljarða fjárfestingar búi við slíkt rekstraróöryggi og það sama á við um minni fyrirtæki sem og búrekstur. Mikilvægt er að ráðast í þau verkefni sem þörf er á til þess að byggja upp öruggt og skilvirkt kerfi hér á landi. Smávirkjanir gegna þar lykilhlutverki en þær geta komið inn á raforkukerfi til stuðnings. Staðbundnar virkjanir geta skipt gríðarlegu máli. Þegar Laxárlína sló út um síðustu helgi fylgdi ekki straumleysi í kjölfarið þar sem Laxárvirkjun og Þeistareykjavirkjun sáu svæðinu fyrir rafmagni. Þannig var fyrirtækjum og fjölskyldum séð fyrir rafmagni sem annars hefðu búið við straumleysi.

og hvernig við leyfum okkur að tala um fólk, ekki bara hér inni heldur líka úti um allt samfélag. Maður finnur þetta mjög vel í þjóðfélaginu í dag, hvernig

stefnu fólks heldur persónulega. Maður sér þetta mjög gjarnan í ummælakerfinu, þar er verið að egna hópum mjög kröftuglega á móti hvor öðrum.

aðstoð frá innviðum okkar. Og við leyfum okkur að tala um hlutina eins og þetta sé vandi einstaklinganna

fráflæðisvanda og flóttamannavanda, eins og þetta sé vandi þeirra en ekki okkar þar

og hreint ekki þjónustu við fólk á flótta. Þar liggur vandinn. Þetta er vandi stjórnvalda, ekki vandi einstaklings sem þarfnast aðstoðar.

Nýverið opnaði brjóstamiðstöð á Landspítala en henni er ætlað að samhæfa allt verklag, að allt verði á sama stað, að konur geti komið á einn stað til greiningar, meðferðar og eftirlits. Ég vil leyfa mér að staldra hér aðeins við vegna þess að ég sé ekki neina hagræðingu í þessu í sambandi fyrir konur sem búa utan

Fyrst ég minnist á Sjúkrahúsið á Akureyri vil ég líka minna á göngudeildina þar sem býr við mjög svo þröngan kost, reyndar er húsnæðið betra þar heldur en á Landspítala en þar er hvergi næði og þar er hvergi pláss. Við þurfum heldur ekki að líta svo langt aftur til að minnast alls þess sem gekk á þegar við ætluðum að fara að senda sýnin út. Það var aðför að heilsu kvenna og við skulum standa vörð um heilsu kvenna.

Áfengisskattar á Íslandi eru þeir hæstu í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Bjórinn á Íslandi er fyrir vikið sá dýrasti í Evrópu og þótt víðar væri leitað. forseta, hér eru orð hæstv. fjármálaráðherra um þessa stöðu: „Það er mín skoðun að við séum komin algerlega út í ystu mörk á skattlagningu. Þá er ég einfaldlega að vísa til þess að við erum líklega með eina dýrustu bjórkrús í Evrópu. Mér finnst ekki endilega að það eigi að vera þannig.“ Þetta eru hörð orð fjármálaráðherra um hans eigin skattastefnu. Sami fjármálaráðherra leggur núna fram fjárlagafrumvarp þar sem þetta áfengisgjald hans sjálfs hækkar um heil 7,7%. Það kom kannski í ljós að fjármálaráðherra fann að hann var ekki kominn að þessum ystu mörkum skattlagningar Sjálfstæðisflokksins eða fann einhver ný ystu mörk í þeim efnum. Það þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart því ríkisstjórnin leit á það sem skynsamlega aðgerð á sínum tíma þegar veitingahúsin reru lífróður vegna samkomutakmarkana í heimsfaraldri að hækka áfengisgjöld og gera þeim róðurinn þyngri. Félag atvinnurekenda hefur gagnrýnt þessar hækkanir, það hafa Samtök ferðaþjónustunnar líka gert og reyndar margir aðrir aðilar í athugasemdum við frumvarpið. Félag atvinnurekenda nefnir að engri ríkisstjórn eða löggjafarsamkundu í þeim löndum sem Ísland ber sig saman við detti í hug að ganga jafn langt. Þessar hækkanir munu hafa áhrif á verðlag og verðbólgu og ganga á engan hátt í takti við markmið fjármálaráðherra sjálfs um að halda verðbólgu í skefjum. Hæsta áfengisverð Evrópu hækkar enn aftur ver fjármálaráðherra Íslands titilinn um dýrustu bjórkrús í Evrópu. Spurningin sem þá stendur eftir hlýtur að vera: Hvar liggja eiginlega þessi ystu mörk Sjálfstæðisflokksins í skattahækkunum?

Til hvaða ráða getur almenningur gripið þegar orð fara ekki saman vi ð aðgerðir hjá stjórnmálafólki?

Tímabil alvarlegra og hættulegra loftslagsbreytinga af mannavöldum er hafið. Höfum það á hreinu að þetta tímabil er afleiðing af aðgerðum mannfólksins og stjórnvalda sem hafa lengi vitað hvert stefndi. Við sjáum öfgar í allar áttir, heiftarlegar hitabylgjur og þurrka, flóð og aurskriður. Það er neyðarástand í lífhvolfi og lofthjúpi.

vegna þess að stjórnvöld eru ekki að grípa til þeirra aðgerða, þeirra stóru breytinga, sem nauðsynlegar eru. Með þessu eru ríkisstjórnir um allan heim að bregðast ábyrgð sinni gagnvart jörðinni, öllum sem lifa á henni og sem munu lifa á henni, sérstaklega þeim sem búa í fátækari hlutum heims og eru þess vegna viðkvæmari fyrir þeim veðuröfgum sem farið er að gæta og munu aukast með ógnarhraða. Nú er á fimmta ár liðið frá því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur settist að völdum. Frá fyrsta degi hefur stjórnin barið sér á brjóst fyrir að vera metnaðarfull í loftslagsmálum

stefnu þeirra aðgerða sem þessi ríkisstjórn hefur gripið til og staðan er vægast sagt ekki nógu góð. Hvað kemur í ljós ef rýnt er í afraksturinn? Jú, skýrasta dæmið er kannski nýlegar bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar sem sýna að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi hafa aukist um 3% milli áranna 2020 og 2021. Maður staldrar dálítið við þetta. Losun gróðurhúsalofttegunda jókst á milli ára. Þessar tölur eru skýrt merki þess hvernig ríkisstjórninni mistókst að leggja grunn að grænni viðspyrnu samfélagsins eftir Ekki nýtti hún heldur árin þar á undan til að gera raunverulegar eða varanlegar breytingar á grunnkerfum samfélagsins í þágu grænna umskipta.

Ríkisstjórnin er einfaldlega á rangri leið. Hér kristallast vandamálið sem fylgir því að blanda saman flokkum með jafn ólíka sýn á loftslagsmál og raun ber vitni á stjórnarheimilinu. Það elur af sér stefnuleysi. Stefnuleysi dugar ekki. Það dugar ekki að vona það besta heldur þarf skýrar og einbeittar aðgerðir þegar kemur að loftslagsmálum. Það eru ekki bara aðgerðasinnar og stjórnmálafólk sem hefur bent á þetta heldur er farið að bera sífellt meira á beittri gagnrýni frá sérfræðingum á vegum stjórnvalda sjálfra.

Nauðsynlegt er að stjórnvöld skýri og útfæri þessi markmið nánar.“ Þessi orð Loftslagsráðs eru rituð þegar fimm ár eru liðin af valdatíð ríkisstjórnarinnar. Þau ríma alveg vandræðalega illa við fullyrðingar ráðherra um að markmið ríkisstjórnarinnar séu metnaðarfull og teygi anga sína um allt stjórnkerfið. er orðið deginum ljósara að þegar upp er staðið leggur ríkisstjórnin frekar áherslu á innantóm orð en raunverulegar og róttækar aðgerðir. Loftslagsváin er stærsta áskorun mannkyns, ekki bara í dag heldur í sögunni, og hún krefst gríðarlegra kerfisbreytinga. Það kallar þó ekki á bölsýni því þessar breytingar geta verið til góðs og þær eiga að vera það. Ekki nóg með það heldur hefði Ísland alla burði til að leiða framvarðasveit þjóðríkja sem berjast af alvöru gegn loftslagsvánni með réttlátum og framsæknum aðgerðum. Því miður er að verða fullreynt með að ríkisstjórnin standi undir þeirri ábyrgð og því nauðsynlegt fyrir Alþingi að taka af skarið og skipa henni til verka. Fyrsta skrefið í því er að tala skýrt. Það ríkir neyðarástand og þá skulum við bara lýsa því formlega yfir. Formleg yfirlýsing Alþingis myndar grundvöll fyrir miklu öflugri aðgerðum en gripið hefur verið til fram til þessa. Síðan er auðvitað mikilvægt að slíkri yfirlýsingu sé fylgt eftir þannig að hún verði ekki bara enn ein æfingin í grænþvotti fyrir ríkisstjórnina. Það kallar á róttækar, tímasettar og fjármagnaðar aðgerðir sem vaxa að umfangi og metnaði ár frá ári. Þær þurfa að fylgja mælanlegum og gagnsæjum markmiðum sem veita frjálsum félagasamtökum og almenningi möguleika til aðhalds. Þær þurfa að byggja á réttlæti. Þær mega ekki auka misskiptingu í samfélaginu eins og gerist þegar meginþungi stuðnings ríkisstjórnarinnar rennur til að gera efnaðri hluta samfélagsins kleift að taka þátt í orkuskiptum en skilur restina eftir. Til að þetta geti átt sér stað þurfum við fyrst að lýsa því yfir að hér ríki neyðarástand. Við þurfum að horfast í augu við sannleikann til að geta brugðist við honum og við getum það. Hugmyndin um neyðarástand er okkur engin nýlunda. Við vitum raunar mjög vel hvers við erum megnug þegar við erum tilbúin til að horfast í augu við neyðina og grípa til aðgerða.

En höfum lykilorðið hér hugfast. Stjórnvöld þurfa að vilja bregðast við skjótt og vel, en svo virðist sem það sé enginn vilji eða áhugi fyrir því að ríkisstjórnin taki skæðustu ógn mannkynssögunnar föstum tökum,

Það skýtur sérstaklega skökku við að forsætisráðherra noti hugtakið neyðarástand í ljósi þess hve oft fólk hefur leitað til ríkisstjórnar hennar og krafist formlegrar yfirlýsingar þess efnis. Ekkert þeirra hefur haft erindi sem erfiði. Nýjasta og skýrasta dæmið er sennilega að finna í lýsingu Bjarkar Guðmundsdóttur á samskiptum sínum

Þetta hegðunarmynstur er farið að verða býsna fyrirsjáanlegt. Ríkisstjórnin boðar mikinn fögnuð og róttækar breytingar. Svo heldur hún áfram að boða miklar breytingar og grænt hagkerfi og því næst talar hún um að breytingar séu handan við hornið — þið sjáið hvert ég er að fara. Sú tillaga sem hér er til umræðu snýst um að hlusta á alla sérfræðingana, aðgerðasinnana Gretu Thunberg Thunberg og Björk okkar, að hlusta á vísindin og gangverk náttúrunnar og lýsa yfir neyðarástandinu sem svo augljóslega ríkir. Ef þú, Björk, ert að hlusta þá átt þú enn bandamenn í baráttunni við loftslagsbreytingar hér innan Alþingis. Það er deginum ljósara að verkefnið er ríkisstjórninni ofvaxið og þess vegna þarf Alþingi að taka málið í eigin hendur með þessum hætti. Ef Alþingi viðurkennir sannleikann sem ríkisstjórnin vill ekki horfast í augu við

Uppskriftin að árangri er nefnilega í sjálfu sér ekkert flókin. Við byrjum með þetta einfalda orð, neyðarástand, og sendum þannig skýr skilaboð um að við áttum okkur á umfangi vandans. Látum það stýra aðgerðum stjórnvalda. Þannig breytum við samfélaginu til góðs og komumst saman í gegnum þetta.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir það frumkvæði sem hann hefur tekið með framlagningu þessa máls sem ég og við í Samfylkingunni styðjum eindregið. Í greinargerðinni segir, eins og hv. þingmaður fór svo vel yfir, að þegar upp er staðið þá er eins og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur leggi frekar áherslu á innantóm orð

Er engin hætta á því að að svona yfirlýsing með stuðningi stjórnarmeirihluta hér á Alþingi, ef guð lofar,

svona yfirlýsing yrði að einhverju innantómu í meðförum ríkisstjórnarinnar, alveg eins og orð í stjórnarsáttmála eru innantóm og alveg eins og allar yfirlýsingar þeirra um róttækni og

Hér í greinargerð er teiknað upp hvernig hægt væri að búa um ákveðna þætti. Við tölum t.d. um að móta aðgerðirnar í raunverulegu samtali við almenning á þjóðfundi um loftslagsmál. Við tölum líka um að styrkja bæði gagnsæi og eftirlit með aðgerðum stjórnvalda.

Hún segist vilja gera það. Af hverju má ekki setja það á pappír? En þar erum við aftur komin að því að ríkisstjórnin hefur til þessa ekki viljað staðfesta orð á Alþingi, ekki einu sinni til að hafa þau innantóm.

með forsætisráðherra sem lætur sér ekki nægja að draga lappirnar í loftslagsmálum hérna á Íslandi heldur

þeim kerfisbreytingum sem sannarlega er þörf til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og losunin eykst bara milli ára. Af hverju er ekki komin fram ný aðgerðaáætlun í loftslagsmálum

sem var uppfærð 2020 en er að stofni til sama áætlun og var gerð til bráðabirgða vorið 2018, stuttu eftir að ríkisstjórnin var upphaflega mynduð. Sú áætlun miðar við hlutdeild Íslands í sameiginlegu 40% markmiði Evrópusambandsins sem hækkaði upp í 55% fyrir tveimur árum. Ríkisstjórnin er búin að sitja í heilt ár með það yfirlýsta markmið að vilja draga úr þeirri losun sem er á beinni ábyrgð stjórnvalda, það sem er fyrir utan stóriðjuna, um 55% óháð því hvað gerist í þessu samkomulagi við Evrópusambandið. Það bólar ekki á neinum aðgerðum eða uppfærslu á aðgerðaáætlun til að sýna hvað það felur og hvernig eigi að ná þessu fram.

um þetta allt saman. Þetta var eitt af því sem minn flokkur talaði fyrir fyrir síðustu kosningar, þ.e. að menn færu þá leið að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum.

ég er ekkert endilega viss um að ég og hv. fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu séum algjörlega sammála um hvernig eigi að fara með þau mál. En ég hygg þó, jafnvel þótt það sé rétt að flokkarnir séu ólíkir og það geti verið til trafala,

og nefni aftur að þetta er eitt af því sem við í Viðreisn lögðum áherslu á fyrir síðustu kosningar og viljum gjarnan sjá að komist til framkvæmda. Mér finnst gott